preskočiti i krenuti sa - Konačnim prijedlogom Zakona o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima, hitni postupak, prvo i drugo Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Dražen Bošnjaković će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Gospođe i gospodo. Koliko vidim, Zakon o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inozemstvu građanskim ili trgovačkim stvarima Republika Hrvatska je članica Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu i to od 12. 06. 1995. godine i ona je stranke Haške konferencije od 01. 10. 1995. godine. čega je uključena naravno u aktivno praćenje rada Haške konferencije. Konvencija o izvođenju dokaza u inozemstvu građanskim ili trgovačkim stvarima, sastavljena je u Haagu 18. 03. a stupila je na snagu 07. 10. 1972. U ovom trenutku ukupno 47 država su stranke ove konvencije. Iako je Republika Hrvatska sklopila brojne bilateralne ugovore o pružanju pravne pomoći u građanskim stvarima, s većim brojem država koje su inače stranke ove konvencije i stranka je Haške konvencije u građanskom postupku od 01. 03. 1954. godine. Pristupanje ovoj konvenciji, znači bez obzira na to što imamo bilateralne ugovor sa drugim državama, pojednostavit će pružanje pravne pomoći u odnosima i s državama strankama strankama ove konvencije, te će ujednačiti međusobnu praksu. Pristupanje konvenciji omogućit će pružanje pravne pomoći u građanskim stvarima i odnosima s državama s kojima RH nema sklopljene dvostrane ugovore, niti su stranke Hake konvencije u građanskom postupku, a u odnosima s kojima se međunarodna pravna pomoć odvija temeljem procesnih propisa sukladno načelu uspostavljene faktične uzajamnosti. Konvencijom je prvenstveno uređena međunarodna pravna pomoć upućivanjem i izvršenjem zamolnica u građanskim ili trgovačkim stvarima s ciljem olakšavanja i poboljšanja ostvarivanja uzajamne pravne suradnje. I to pribavljanjem dokaza ili izvršenjem neke druge pravosudne suradnje, odnosno izvođenjem postupovnih radnji kao što su saslušanje stranaka, svjedoka, vještačenje, pribavljanje obavijesti i podataka. U poglavlju – 2. Konvencije, sadržane su odredbe o mogućnosti izvođenja dokaza od strane predstavnika diplomatskog i konzularnog osoblja na državnom području druge države ugovornice u kojoj obnašaju svoje dužnosti kao pomoć za potrebe postupka pred sudovima države koju predstavljaju i u odnosu na državljane države koju predstavljaju. Republika Hrvatska će prilikom polaganja svoje isprave o pristupu kod depozitara sukladno članku 33. stavku 1. konvencije, priopćiti jedinstvenu rezervu vezanu uz članak 4. stavak 2 konvencije, a njom se zahtjeva da zamolnica koju nam neko upućuje bude na hrvatskom jeziku ili ako nije uz nju treba priložiti prijevod na hrvatski jezik, kako bi se olakšalo domaćim pravosudnim tijelima, postupanje vezano uz izvršenje zamolnice. Obzirom da konvencija propisuje prihvaćanje zamolnice na engleskom ili francuskom. Ostale dvije rezerve odnose se na članke 16. i 18. konvencije, kojima se radi zaštite suvereniteta Republike Hrvatske isključuje mogućnost da strani diplomatski službenici i konzularni agenti na državnom području RH izvode dokaze u odnosu na državljane RH ili državljane treće države. Kao što sam rekao Republika Hrvatska će također podnijeti određene izjave i to prvom izjavom u članak 2. priopćuje se da će Ministarstvo pravosuđa kao središnje tijelo državne uprave, koju između ostalog obavlja i poslove sklapanja i provedbe međunarodnih ugovora iz područja međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima, ono je određeno kao središnje tijelo za zaprimanje zamolnica. Izjavom vezanom uz članak 8. priopćuje se da pravosudno osoblje države moliteljice može nazočiti izvršenju zamolnice uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa. Izjavom vezanom uz članak 15. priopćuje se da diplomatski službenici i konzularni agenti drugih država ugovornica mogu na državnom području RH izvoditi dokaze kao pomoć za potrebe postupka koji se vodi pred sudovima države čiji su predstavnici bez prethodnog odobrenja hrvatskog središnjeg tijela pod uvjetom da je osoba na koju se izvođenje dokaza odnosi, isključivo državljanin države koju predstavlja, čime se postiže efikasnije pružanje pravne pomoći. Izjavom uz članak 23. priopćuje se da RH neće izvršavati zamolnice izdane u svrhu predraspravnog otkrivanja dokumenata, kako je poznat u zemljama ... /Govornik se ne razumije./ ... budući da takav postupak nije u duhu europskog kontinentalnog pravnog sustava na kojem počivaju pravni poredak RH. Dakle, iako imamo bilateralne sporazume sa mnogim od ovih 47 država koje su prihvatile i potvrdile ovu konvenciju, ova konvencija nam stvara jedan bolji pravni okvir za međusobnu suradnju između država u pružanju ove pravne pomoći u izvođenju u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za zakonodavstvo, europske integracije, pravosuđe. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. **Grbić, Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Na samom početku rasprave istaknuo bih da klub Hrvatske demokratske zajednice podržava Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima. Naime, predmetnom konvencijom predviđaju se mehanizmi i postupci kojima se pojednostavljuje ostvarivanje pravne pomoći vezane uz izvođenje dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima s ciljem ujednačavanja međusobne prakse u odnosima država stranaka. Obzirom da je konvencija stupila na snagu 7. listopada 1972. godine i primjenjuje se u odnosima velikog broja država njih ukupno 47 interes i i Republike Hrvatske da što prije završi svoj unutarnji pravni postupak kako bi se ostvarile pretpostavke da konvencija u skladu sa svojim odredbama i u odnosu na Republiku Hrvatsku stupi na snagu a kako bi između Republike Hrvatske i ostalih država stranaka konvencije mogli početi primjenjivati mehanizmi i postupci predviđeni konvencijom. Jer iako je Republika Hrvatska sklopila dvostrane ugovore o pružanju pravne pomoći u građanskim stvarima s većim brojem država stranaka konvencije a i stranka je Haške konvencije o građanskom postupku od 1. ožujka 1954. godine na temelju sukcesije. Pristupanje konvenciji ne samo da će pojednostaviti pružanje pravne pomoći i ujednačiti međusobnu praksu u odnosima s državama strankama konvencije već će omogućiti i pružanje pravne pomoći u građanskim stvarima i u odnosima s državama s kojima s kojima Republika Hrvatska nema sklopljene dvostrane ugovore niti su stranke navedene Haške konvencije a u odnosima s kojima se međunarodna pravna pomoć odvija temeljem procesnih propisa po načelu uspostavljene faktične uzajamnosti. Samom konvencijom uređena je međunarodna pravna pomoć upućivanjem i izvršavanjem zamolnica u građanskim ili trgovačkim stvarima u smislu olakšavanja i poboljšanja ostvarivanja uzajamne pravosudne suradnje u građanskim ili trgovačkim stvarima i to pribavljanjem dokaza ili izvršenjem neke druge pravosudne suradnje odnosno izvođenjem postupovnih radnji. Također, konvencija sadrži i odredbe o obvezi određivanja središnjeg tijela države ugovornice koje se obvezuje zaprimati zamolnice od pravosudnog tijela druge države ugovornice, o sadržaju zamolnice, uporabi jezika, nazočnosti i radnjama pružanja međunarodne pravne pomoći stranaka u postupku i njihovih zastupnika kao i pravosudnog osoblja tijela druge države ugovornice koje traži izvršenje zamolnice. Te odredbe o mogućnosti izvođenja dokaza od strane predstavnika diplomatskog i konzularnog osoblja na državnom području druge države ugovornice u kojoj obnašaju svoje dužnosti ali uz prethodno odobrenje države odnosno nadležnog tijela u kojoj obnašaju svoje dužnosti. U konkretnom slučaju a sukladno odredbi članka 35. konvencije u Republici Hrvatskoj odredilo bi se Ministarstvo pravosuđa kao središnje tijelo državne uprave koje između ostalog obavlja i poslove sklapanja i provedbe međunarodnih ugovora iz područja međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima. Nadalje, radi zaštite suvereniteta Republike Hrvatske i kako bi se olakšalo hrvatskim pravosudnim tijelima postupanje vezano uz izvršenje zamolnice prilikom polaganja svoje isprave o pristupu kod depozitara Vlade Kraljevine Nizozemske Republika Hrvatska će priopćiti rezervu a što joj omogućuje članak 33. stavak 1. konvencije da isključuje mogućnost da strani diplomatski službenici i konzularni agenti na državnom području Republike Hrvatske izvode dokaze u odnosu na državljane Republike Hrvatske ili državljane treće države te da zaprimljena zamolnica od pravosudnog tijela druge države ugovornice mora biti na hrvatskom jeziku ili uz nju treba biti priložen prijevod na hrvatski jezik. Radi navedenog a imajući u vidu da potvrđivanjem konvencije njezine odredbe postaju dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske klub Hrvatske demokratske zajednice održati će donošenje Zakona o potvrđivanju konvencije o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima. Hvala.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo tajnici Ministarstva pravosuđa, kolegice i kolege. Na temelju članka 139. Ustava Republike Hrvatske pokreće se postupak za potvrđivanje Konvencije o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima. Republika Hrvatska članica je Haaške konferencije o međunarodnom privatnom pravu od 12. lipnja 1995. godine te stranka Statuta Haške konferencije od 1. listopada 1995. godine. Iako je Republika Hrvatska sklopila dvostrane ugovore o pružanju pravne pomoći u građanskim stvarima s većim brojem državama stranaka ove konvencije a i stranka je haške konvencije o građanskom postupku od 1. ožujka 1954. godine pristupanje konvenciji provodi se s ciljem pojednostavljenja pružanja pravne pomoći u odnosima s državama strankama ove konvencije te ujednačenja međusobne prakse. Konvencijom je uređena međunarodna pravna pomoć upućivanjem i izvršenjem zamolnica u građanskim ili trgovačkim stvarima u svrhu olakšavanja i poboljšanja ostvarivanja uzajamne pravosudne suradnje u građanskim ili trgovačkim stvarima i to pribavljanjem dokaza ili izvršenjem neke druge pravosudne suradnje odnosno izvođenjem postupovnih radnji kao što su saslušanje stranaka, svjedoka, vještačenja, pribavljanje obavijesti, podataka i slično. Konvencija nadalje sadrži odredbe o obvezi određivanja središnjeg tijela državne ugovornice koje se obvezuje zaprimati zamolnice od pravosudnog tijela druge države ugovornice, o sadržaju zamolnice, uporabi jezika, nazočnosti radnjama pružanja međunarodne pravne pomoći stranaka u postupku i njihovih zastupnika kao i pravosudnog osoblja tijela druge države ugovornice koja traži izvršenje zamolnice, te odredbe o mogućnosti izvođenja dokaza od strane predstavnika diplomatskog i konzularnog osoblja na državnom području druge države ugovornice u kojoj obnašaju svoje dužnosti. Ali uz odobrenje države, odnosno nadležnog tijela u kojoj obnašaju svoje dužnosti. Republika Hrvatska će prilikom polaganja svoje isprave o pristupu kod depozitara, kod Vlade Kraljevine Nizozemske priopćiti rezervu vezano uz članak 4. stavka 2. Konvencije. Zahtijeva se da zamolnica bude na hrvatskom jeziku ili uz nju treba biti priložen prijevod na hrvatski jezik kako bi se olakšalo hrvatskim pravosudnim tijelima postupanje vezano uz izvršenje zamolnice, te članke 16. i 18. Konvencije radi zaštite suvereniteta Republike Hrvatske. Isključuje se mogućnost da strani diplomatski službenici i konzularni agenti na državnom području Republike Hrvatske izvode dokaze u odnosu na državljane Republike Hrvatske ili državljane treće države. Također, Republika Hrvatska će prilikom polaganja svoje isprave u pristupu priopćiti određene izjave vezane uz članak 2., odluku da se kao Središnje tijelo državne uprave koje obavlja poslove sklapanja i provedbe međunarodnih ugovora iz područja međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima odredi Ministarstvo pravosuđa. Uz članak 8. priopćenje da pravosudno osoblje države moliteljice može nazočiti izvršenju zamolnice uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa. Uz članak 15. priopćenje da diplomatski službenici i konzularni agenti drugih država ugovornica mogu na državnom području Republike Hrvatske Hrvatske izvoditi dokaze kao pomoć za potrebe postupka koji se vodi pred sudovima države čiji su predstavnici bez prethodnog odobrenja Ministarstva pravosuđa pod uvjetom da je osoba na koje se izvođenje dokaza odnosi državljanin države koju predstavlja čime se postiže efikasnije pružanje pravne pomoći.

predraspravnog otkrivanja dokumenata nije u duhu europskog kontinentalnog pravnog sustava na kojem počiva pravni poredak Republike Hrvatske. Kao što je istaknuto u Prijedlogu zakona Republika Hrvatska potpisnica je značajnih međunarodnih ugovora kojima se regulira područje međunarodnog privatnog prava. Haška konferencija o međunarodnom privatnom pravu i Haška konvencija o građanskom postupku, te ostvaruje učinkovitu suradnju sa drugim državama potpisnicama. Budući da je Republika Hrvatska trenutačno u fazi pregovora oko pristupanja Europskoj uniji neosporna je važnost ratificiranja i provođenja međunarodnih sporazuma na području pravosudne suradnje koja čini treći stup ugovora iz Menstrihta suradnja u pravosuđu i u unutarnjim poslovima. Unatoč tome, bitno je napomenuti nekoliko proturječnosti i nedorečenosti u sadržaju ove konvencije koje se odnose na nepodudarnosti između poštivanja suvereniteta i izvršavanje odredbi međunarodnoga prava. Kao prvo, vezano uz članak 9. koji se odnosi na načine i postupke izvođenja dokaza, a koji nisu u skladu sa unutarnjim pravnim sustavom države izvršiteljice potrebno je detaljnije odrediti koji bi to načini i postupci bili neprihvatljivi budući da može doći do zloupotrebe te odluke što bi otežavalo pravosudnu suradnju. Vezano uz članke 15., 16. i 17. u pogledu izvođenja dokaza od strane diplomatskih službenika ili konzularnih agenata na teritoriju države ugovornice u odnosu na državljane države koju predstavljaju ili državljane treće države, državama je prepuštena na izbor odluka o tome hoće li dopustiti izvođenje dokaza uz prethodno odobrenje ili bez odobrenja u svrhu učinkovite i poštene suradnje. Preporučljivo bi bilo davanje prethodnog odobrenja. Kao drugo, bitna je odredba članka 23. prema kojem država ugovornica može izjaviti da neće izvršavati zamolnice izdane u svrhu postupka predraspravnog otkrivanja dokumenata koji se provodi u zemljama …/Govornica se ne razumije./… sustava što ukazuje na određena ograničenja u mogućnostima pravosudne suradnje između država kontinentalnog pravnog sustava i onih koji primjenjuju sustav SAD-a i Velike Britanije. Kao treće. U članak 27. i 28. ističu se mogućnosti manje restriktivne prakse države ugovornice u pogledu načina i postupaka izvođenja dokaza, te sklapanja sporazuma između dvije ili više država ugovornica u kojima se dopušta odstupanje od odredaba ove konvencije u pogledu načina upućivanja zamolnica, jezika koji se mogu upotrebljavati, nazočnosti pravosudnog osoblja prilikom izvršenja zamolnica, povlastica i dužnosti svjedoka da odbiju dati iskaz, te u odnosu na naknade i troškove između država ugovornica. Time je državama ugovornicama omogućena veća sloboda djelovanja i uređivanja međusobnih odnosa na području međunarodnog privatnog prava čime se s jedne strane iskazuje i poštivanje suvereniteta države ugovornica, a s druge strane dovodi u pitanje kontrola usklađenosti međusobnih sporazuma država ugovornica odredbama konvencije. Budući se ovim zakonskim prijedlogom usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije klub HNS-a će podržati zakon kojim se potvrđuje konvencija kako bi njezine odredbe postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub SDP-a podupire donošenje Zakona o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim i trgovačkim stvarima s napomenom da je prava šteta da nije došlo i ranije do potvrđivanja ove konvencije, s obzirom ako znamo da je u zemljama Zapadne Europe ona stupila na snagu još daleke 1970. godine. Koji je značaj ove konvencije i što to znači za naše građane? Mislim da je to ključno reći u svezi ovoga prijedloga zakona. Naime, naši građani često putuju u inozemstvo, stvaraju različite poslovne, obiteljske veze, a kada dođe do građanskog ili kakvog trgovačkog spora, onda je on skopčan sa velikim troškovima a koje izaziva upravo taj element inozemnosti koji se postavlja upravo i pojavljuje u ovim građanskim i trgovačkim stvarima a na vlastito je to osjetljivo i brzina se traži u statusnim pitanjima, kod pitanja uzdržavanja djece. Dakle, ključno je upravo to da se ubrzaju ti postupci na način da se ključni dokazi obave i u drugoj zemlji. Zato ovdje kod, mi u klubu SDP-a primjećujemo kod ocjene stanja gdje je predlagatelj naznačio da za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva, to naprosto nije točno. Kada vidimo ovo jedno posebno poglavlje koje je dobro, naime radi se o izvođenju dokaza od strane diplomatskih službenika, konzularnih agenata i povjerenika, kada im te poslove odobri Ministarstvo pravosuđa, dakle ne samo pravosudnim tijelima nego sada će takve zamolnice, odnosno izvođenje dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima moći činiti i diplomatski službenici, konzularni agenti ili pak povjerenici. Dakle, važna je obuka, edukacija konzularnih i diplomatskih službenika u ovom smislu, ali to uopće nije naznačeno. Pitanje je onda s kojom valjanosti ako i budu ti poslovi a biti će sigurno upućeni na te konzularne i diplomatske agente, službenike na koji način će oni provoditi te dokaze. Naime, izvođenje dokaza jedno je od najsloženijih pitanja uopće u svakom postupku pa onda tako i u građanskim i trgovačkim stvarima. Pogotovo u nekim osjetljivim pitanjima, u pitanjima sa velikom vrijednošću, ne valja, postavljanje izvođenja nevaljanog dokaza može dovesti u pitanje, valjanost ishoda čitavog postupka. Prema tome, ovako izgleda sasvim jedna rutinska stvar, ali smatramo da nije korektno na kraju krajeva da nisu potrebna sredstva kada ona doista ako mislimo ozbiljno i primijeniti ovaj zakon na valjani način, sigurno da ovaj zakon, odnosno prijedlog zakona iziskuje određena financijska sredstva. Pitanje educiranosti i valjanosti takvih jednih dokaza nameće se u kontinuitetu, ali ovo nije prilika, dakle, odnosno ovo je upravo prilika da govoreći o ovom prijedlogu zakona nije samo jedan zakon tehničke naravi kojim se naše zakonodavstvo, naš čitav pravni poredak usuglašava sa normama Europske unije. Nego ako zaista neke stvari radimo radi nas samih, tj., radi naših, i koristi naših građana, onda je na takav jedan ozbiljniji način trebalo tome i prioniti. Evo ovo je jedan ozbiljan prigovor i upozorenje Vladi da bez obzira što ovdje sada nisu naznačena sredstva ali kod primjene mora osigurati edukaciju diplomatskog i konzularnog osoblja u pogledu izvođenja dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik, a pardon nije, to je sada pojedinačna rasprava, da, da, klubovi su završili sa raspravom, pojedinačna rasprava, gospodin zastupnik Damir Sesvečan, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa dakle, pred nama se nalazi Konvencija o izvođenju dokaza u inozemnim, u inozemstvu, građanskim ili trgovačkim stvarima, dakle, koju trebamo potvrditi, ona je kao što je već i rečeno na snazi od '72. godine. Temelj za donošenje zakona o potvrđivanju ove konvencije nalazi se u članku 139. stavku 1. Ustava Republike Hrvatske a sukladno članku 140. Ustava donošenjem ovog zakona odredbe konvencije činiti će dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Isto tako ovim zakonom se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije te je potvrđivanje ove konvencije predviđeno i planom usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije za 2009. godinu kojeg je Hrvatski sabor donio u veljači ove godine. Konvencijom se uređuje međunarodna pravna pomoć, upućivanjem i izvršenjem zamolnice u građanskim ili trgovačkim stvarima radi ostvarivanja međusobne pravosudne suradnje, ona se prije svega odnosi na pribavljanje dokaza ili izvođenje postupovnih radnji, primjerice saslušane svjedoka, stranaka, pribavljan je određenih podataka, vještačenja itd.. Također konvencija sadrži odredbe o sadržaju zamolnice, uporabi jezika, o određivanju nadležnog državnog tijela koje će zaprimati zamolnice od nadležnog tijela druge države ugovornice, odredbe o tome tko može biti nazočan radnjama pružanja međunarodne pravne pomoći stranaka u postupku, o mogućnosti izvođenja dokaza od strane diplomatskih službenika, konzularnih agenata, povjerenika itd.. Dakle, isto tako uz donošenje ovog zakona predloženo je da će se uz konvenciju, odnosno prilikom polaganja isprave o pristupu kod depozitara, to je Vlada Kraljevine Nizozemske priopćiti rezerve vezane uz članak 4. stavak 2. te članak 16. 18. konvencije kao i određene izjave uz članke 2., 8., 15. i 23. o kojima je državni tajnik uvodno govorio pa ih neću ponavljati već ću samo reći da ih naravno podržavam jer su apsolutno logične i potrebne. S obzirom da se radi o potvrđivanju konvencije o fazi koju nije zapravo u ovoj fazi niti moguće mijenjati, svakako ću podržati njeno donošenje i hitni postupak. Hvala. (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Vladimir Ivković, izvolite. **Ivković, Vladimir (HDZ)** Hvala potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, pa i ja kao prethodnici podržavam donošenje ovog zakona kojim se potvrđuje konvencija o izvođenju dokaza u inozemstvo u građanskim i trgovačkim stvarima, isključivo zbog toga što osim što je do tada to bilo regulirano za pojedine države bilateralnim ugovorima, sada uvođenjem u naše zakonodavstvo možemo olakšati izvođenje dokaza i ostalih procesnih radnji koje je potrebno izvršiti u inozemstvu. S obzirom da je to doprinos efikasnosti pravosuđa u ovo vrijeme kada je to značajna stavka koja može bitno poboljšati brzinu i kvalitetu donošenja saslušanja stranaka, svjedoka, vještačenja, pribavljanja obavijesti i drugih procesnih radnji koje je nužno izvršiti u inozemstvu, ja podržavam ovaj zakon i mislim da je dodatni doprinos poboljšanju efikasnosti pravosuđa. Hvala.

Konvencije o izvođenju dokaza u inozemstvu građanskim ili trgovačkim stvarima dobit će potporu jer vidim da su ga podržali svi klubovi. Zahvaljujem se svima na raspravi. Samo želim reći da bilo je dovedeno u pitanje da li ćemo imat sredstva za provođenje toga. Ja hoću još jednom reći, mi ovu konvenciju provodimo već kroz bilateralne sporazume sa cijelim nizom zemalja, cijelim nizom od ovih 47, tako da u okviru toga već imamo osigurana sredstva i po našem proračunu računamo da će to biti dosta. Ukoliko ne bude dosta naravno da ćemo sredstva iznaći, ali ovo što imamo po našim procjenama bit će dovoljno. I mislim da nema nikakve zapreke da da provedba ove konvencije, vrlo bitne konvencije ne bude dovedena u pitanje i da kao što funkcionira sa većinom od 47 zemalja tako da će funkcionirati i sa onim preostalim dijelom sa kojim nemamo bilateralne sporazume. Hvala lijepo.